i time smo završili točku 3. Prelazimo na točku 4. : - Konačni prijedlog zakona o građevnim proizvodima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 118 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.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 Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obraložiti prijedlog? Da. Izvolite. Uvaženi Davor Mrduljaš, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Gospodine predsjedavajući, dame i gospodo zastupnice i zastupnici. Evo pred vama je Zakon o građevnim proizvodima. Kratko ću samo dati prikaz tog zakona i čemu nam on služi. Kao što znate prošle godine u listopadu stupio je na snagu Zakon o prostornom uređenju i gradnji s kojim je započeta reforma postojećeg hrvatskog sustava prostornog uređenja i gradnji. Spomenutim zakonom stavljen je izvan snage između ostalog i Zakon o gradnji osim odredaba tog Zakona o gradnji. To su one Narodne novine 175/03 i 100/04 koja su uređivala pitanje građevnih proizvoda do stupanja na snagu posebnog zakona koji će urediti ova pitanja i to je sad ovaj zakon koji je pred vama. Kratko rečeno Zakon o gradnji je do tada postojeći sustav kontrole kakvoće građevnih proizvoda u u potpunosti zamijenio sustavom kontrole proizvodnje građevnih proizvoda sukladno sa smjernicom za građevne proizvode 89-106-EEC i time su bili na određeni način stvoreni uvjeti za uklanjanje tehničkih i administrativnih prepreka za plasman hrvatskih roba i usluga na tržištu Europske unije uz osiguranje primjerene sigurnosti građevnih proizvoda. Međutim zakon nije u potpunosti prihvatio sve direktive. Njime nisu bili riješeni elementi komunikacije Republike Hrvatske i Europske unije u pitanjima vezanim za građevne proizvode koji se nalaze na zajedničkom Nije bilo riješeno pitanje uporabe u Republici Hrvatskoj dokumenata značajnih za uporabljivost građevnih proizvoda koji vrijede na razini Europske na razumljiv i jasan način bilo riješeno pitanje između Republike Hrvatske i država članica Europske unije vezano za slobodu kretanja građevnih proizvoda proizvedenih prema usklađenim europskim specifikacijama. Stoga se ovim zakonom u potpunosti uređuje ovo pitanje i zakon se u dijelu koji se odnosi na, koji uređuje pitanje građevnih proizvoda treba reći da se ovi građevni proizvodi i njihove specifikacije, tehnička dopuštenja, potvrde i slično sve skupa što se izdaje za te proizvode vezuje uvijek uz bitne zahtjeve za građevinu. To je onih 6 bitnih zahtjeva određenih kroz Zakon o prostornom uređenju i gradnji odnosno u dijelu koji se odnosi na gradnju. Bitni zahtjevi razrađuju se tehničkim propisima i specifikacijama i nadalje onda imamo građevne proizvode koji se rade prema ovim određenim dopuštenjima i normama. Stoga ovaj zakon uređuje tehnička svojstva građevnih proizvoda, njihovu uporabljivost, uređuje institut tehničkog dopuštenja. Sada imamo dva tehnička dopuštenja. Jedno je europsko tehničko dopuštenje. To je dopuštenje za ove proizvode i komunikaciju vezanu na razini Europske unije. To su proizvodi koji dobijaju zajedničko europsko tehničko dopuštenje za cijelu Europsku uniju i ostaje jedan dio proizvoda gdje ćemo izdavati hrvatsko, domaće tehničko dopuštenje gdje, koje ima i svaka zemlja. To su proizvodi koji vrijede u određenim zemljama i za njih nije određen, postignut određeni sporazum ili slično da će se kao takvi rabiti na razini uređuje se postupak ocjenjivanja sukladnosti proizvoda. Uređuje se pitanje isprava o sukladnosti osoba koje izdaju te isprave, radnje koje prethode sukladno. Nadalje, pitanje tehničkih uputa i oznaka, sukladnosti. Prijelaznim odredbama uređujemo važenje dokumenata i oznaka izdanih prema stranim propisima za različite proizvode i pitanje ovih tehničkih uputa kod svakog proizvoda. A važno je reći da nadzor nad provedbom ovog zakona provode dvije inspekcije. Većim dijelom nadzor nad ovim zakonom provodi Državni inspektorat i to za građevne proizvode od njihovog stavljanja na tržište, odnosno uvoza. Znači, proizvodnja, proizvodnja, stavljanje na tržište i distribucija je u nadležnosti Državnog inspektorata, a kad taj građevni proizvod dođe na gradilište on prelazi u nadležnost građevinske inspekcije koja kontrolira i njegovu ugradnju i njegovu njegovu ugradnju i njegovu ispravnost prilikom ugradnje. Naravno, zakonom su dane i kaznene odredbe za prekršaj ovlaštenih pravnih i drugih osoba, proizvođača, ovlaštenih zastupnika, uvoznika i distributera, izvođača radova i drugih osoba koje sudjeluju u procesu u procesu izdavanja sukladnosti i ugradnje ovih građevnih proizvoda. Na ovaj način i ovim zakonom će se u cijelosti regulirati i uskladiti sa unije područje građevnih proizvoda i time zatvaramo određenu cjelinu kada je u pitanju reguliranje pitanja građenja u Republici Hrvatskoj. Evo, to je u najkraćim crtama.

Ne. Otvaram raspravu i prvo je rasprava po klubovima. U ime kluba SDP-a uvažena zastupnica Mirela Holy. Izvolite. vam poštovani potpredsjedniče. Na samom početku ovog izlaganja o Zakonu o građevnim proizvodima želim naglasiti kako će Klub zastupnika SDP-a podržati donošenje ovog zakona kojim se ova problematika, odnosno tehnička svojstva građevnih proizvoda, ocjenjivanje sukladnosti, dokazivanje uporabljivosti kao i uvjeti za stavljanje na tržište distribuciju i uporabu građevnih proizvoda u mjeri potrebnoj za ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu u još većoj mjeri usklađuju sa pravnom stečevinom Usprkos nekim propustima u SDP-u ovaj zakon ocjenjujemo pozitivno, te izražavamo nadu da će predlagatelj uvažiti neke naše primjedbe kako bi ovaj zakon postao još bolji, te usklađen ne samo sa vertikalnim već i horizontalnim zakonodavstvom Republike Hrvatske. To se konkretno odnosi na usklađenost i poštivanje rodno-osjetljivog jezika koji je obveza koja proizlazi iz jednog organskog zakona, Zakona o ravnopravnosti spolova, stoga je neprihvatljiv članak 5. zakona koji direktno derogira odredbe Zakona o ravnopravnosti spolova koji obvezuju tijela državne uprave na poštivanje rodno osjetljivog jezika. Iako je predlagatelju vjerojatno išlo na živce koristiti u tekstu rodne izričaje ostavljanje ovakvog teksta ozbiljno bi ugrozilo smisao samog Zakona o ravnopravnosti spolova. Bojimo se da bi prihvaćanje ovakvog članka zakona bio opasan presedan, odnosno da bi se vrlo lako moglo dogoditi da predlagatelji i autori i drugih dokumenata tijela javne vlasti odluče da je nepotrebno mučiti se korištenjem rodno osjetljivog jezika iako je to vrlo važan instrument za stvarno suzbijanje diskriminacije i nejednakopravnosti žena u hrvatskom društvu. Nadamo se da će se ovaj ishitreni članak zakona izbaciti ili promijeniti kako ne bi svi počeli primjenjivati ovakvu formulu koja jednim potezom pera izraze koji se rabe za osobe u muškom rodu automatski proglašava neutralnima, odnosno definira da se odnose i na muške i na ženske osobe. Nedovoljno precizan je i članak 9. zakona koji kaže da se propisima kojima se uređuju pitanja zaštite na radu ne mogu odrediti mjere vezane za zaštitu radnika ili radnica prilikom rukovanja ili uporabe građevnih proizvoda kojima bi se utjecalo na tehnička svojstva koja mora imati građevni proizvod. Znači li to da moramo zanemariti sigurnost radnika, odnosno radnica kako zbog provedbe zaštite radnika i radnica ne bismo negativno utjecali na neka tehnička svojstva proizvoda. Smatramo kako se sa zaštitom ljudskog života i zdravlja ne smiju u zakonu licitirati na ovakav način, jer to može otvoriti mogućnost zloupotrebe odredbi o zaštiti na radu od strane poslodavca ili poslodavke koji upravo u ovom članku mogu pronaći alibi za svoje nesavjesno poslovanje. Članci 23. i 25. i 38. daju vrlo velike ovlasti nadležnom ministru ili nadležnoj ministrici, odnosno mogućnost da donose diskrecijske odluke zbog nedovoljne nenormiranosti u smislu nadzora postupanja takvog ili takve, nadležnog ili nadležne dužnosnike ili dužnosnice. Takvo nedovoljna normiranost može rezultirati zloupotrebom od strane ministra ili ministrice u smislu davanja ili oduzimanja ovlaštenja za donošenje hrvatskog ili europskog tehničkog dopuštenja. Zakon je osim toga dosta nejasan u pogledu terminologije iz samih odredbi. Ovim bi se zakonom trebalo regulirati uređivanje i osiguravanje uvjeta za davanje građevinskih proizvoda u promet tako da bi promet bio slobodan na unutarnjem tržištu Unije. No, iz zakona osim procedure ishođenja ovlaštenja to nije precizirano što bi moglo izazvati kaos u ovom sektoru. Zakon bi trebao biti operativan na način stvaranja mogućnosti i uvjeta da u prometu budu i građevni proizvodi koji ne mogu zadovoljiti u potpunosti tražene uvjete, odnosno harmonizirane tehničke specifikacije. To u zakonu nije slučaj. Smatramo kako treba i bolje urediti odredbe o prekršajima i kaznama koje su mjestimično konfuzne, a prelazne i završne odredbe nisu dobro sročene ukoliko se nastoji jasno definirati sadašnje postupke i postupke koji će se morati provoditi prema ovom zakonu. Stručnjaci iz ovog područja upozoravaju da u zakonu pojmovi nisu jednoznačno određeni, da nije određena nadležnost pojedinih tijela, a vrlo je nejasno precizirana i uloga i nadzora građevinske inspekcije. Stoga se stječe dojam da se u zakonu previše računa na neku vrstu samo po sebi razumljivosti koje naravno u ni jednom zakonu ne bi smjelo biti. Ovo su primjedbe koje je Klub zastupnika SDP-a ima na prijedlog teksta ovog zakona. No, s obzirom na to da je ovaj zakon pupčanom vrpcom vezan uz Zakon o prostornom uređenju i gradnji iskoristit ću ovu priliku kako bih upozorila na poteškoće koje mnogobrojni posebice mali ili manji investitori imaju prilikom ishođenja građevnih dozvola sukladno odredbama od prošle godine donesenog zakona, zakona koji je objedinio prethodno zasebni Zakon o prostornom uređenju i zasebni Zakon o gradnji. Kao što nam je predlagatelj u uvodnom dijelu objasnio ovaj se zakon i donosi upravo stoga što je objedinjavanjem ovih zakona zasebni Zakon o gradnji stavljen izvan snage, a novim ujedinjenim zakonom nisu obuhvaćene odredbe vezane uz problematiku građevnih proizvoda. Godina dana je relativno kratko vrijeme, ali u tom se razdoblju ipak pokazalo da novi objedinjeni zakon ima neke slabosti. Tu svakako treba spomenuti obvezu izgradnje devet metarskog prilaznog puta od strane investitora građevina što u velikom broju onemogućava ishođenje dozvole. Upozorila bih i da Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva koje je izradilo Zakon o prostornom uređenju i gradnji i koje je dužno provoditi taj zakon to samo ne čini. Zakon o prostornom uređenju je stupio na snagu 1. listopada 2007. godine, iako je zbog eklatantnog sukoba interesa apsurdno da su prostorno planiranje čija je svrha očuvanje prostora kao iznimnog vrijednog resursa i gradnja čiji je interes iskorištavanje prostora obuhvaćen i regulirani istim zakonom naglašavam kako nadležno ministarstvo nije u stanju čak ni provoditi zakon koji je samo predložilo. U prijelaznim i završnim odredbama navedenog zakona u članku 338. rečeno je, citiram "ministar će imenovati privremenog ravnatelja zavoda u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona". Taj je rok istekao 31. listopada 2007. godine, a privremeni ravnatelj još uvijek nije imenovan. Osim toga, u istom članku stoji, citiram "ministar će imenovati predsjednika i članove upravnog vijeća zavoda u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, a u daljnjem roku od 30 dana upravno vijeće zavoda donijeti će statut zavoda." I taj je rok istekao 30. studenog 2007. godine, a rok za donošenje statuta 31. prosinca 2007. godine, a do sada nije imenovano ni upravno vijeće te nije donesen statut. U istom članku zakona stoji, citiram "upravno vijeće zavoda dužno je raspisati javni natječaj za izbor ravnatelja zavoda u roku od 6 mjeseci od dana njihova imenovanja", odnosno do 30. svibnja 2008. godine, što također nije učinjeno, a zbog neizvršavanja prethodnih odredbi zakona. U članku 340. istog zakona stoji Vlada je dužna uskladiti uredbu o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva s odredbama ovog zakona u roku od 30 dana od dana prestanka rada Zavoda za prostorno planiranje u sklopu ministarstva, ministar je dužan uskladiti pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva s uredbom iz stavka 1. ovog članka u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu te uredbe. Ništa od navedenoga nije učinjeno, odnosno do sada nije učinjeno ništa kako bi se uspostavio zavod, nije imenovan privremeni ravnatelj niti upravno vijeće, a djelatnici Zavoda za prostorno planiranje nadležnog ministarstva uopće nisu bili uključeni u izradu zakona. U klubu SDP-a se nadamo da Zakon o građevnim proizvodima neće postati dokument koji se polovično provodi, a polovično ne i to na način na koji to odgovara Ministarstvu zaštite okoliša, kao što je to nažalost slučaj sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, krovnom zakonu u ovom sektoru. S obzirom na mnogobrojne primjedbe i probleme koje ovaj krovni zakon u praksi uzrokuje, nadamo se da će Vlada u skorije vrijeme u saborsku proceduru uputiti izmjene i dopune prošle godine izglasanog Zakona o prostornom uređenju i gradnji kako bi se njegov sadržaj uskladio sa stanjem i situacijom u Hrvatskoj i kako bi kvalitetom bio izjednačen sa Zakonom o građevnim proizvodima o kojem danas raspravljamo. Osnovni ciljevi prilikom donošenja zakona iz ovog područja svakako nam moraju biti zaštita i promišljeno upravljanje ili gospodarenje prostorom kao našim najvrjednijim resursom, prelazak na kvalitetnu i po mogućnosti održivu gradnju, s čime se u praksi baš i ne možemo pohvaliti te pojednostavljenje procedure ishođenja dozvola kako bi se izbjegla pojava na ove bespravne gradnje, čime bi građevinska inspekcija napokon počela raditi i ono što joj je i pravi posao, odnosno nadzor kvalitete gradnje, a ne lov na bespravne graditelje, čime se već godinama nažalost mora baviti. Ovaj zakon to neće moći sam promijeniti pa apeliramo na doradu izmjene Zakona o prostornom uređenju i gradnji. Zahvaljujem. Uvaženi zastupnik Jerko Rošin u ime kluba HDZ-a. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Zakon o građevnim proizvodima treba promatrati kao dio sustava zakona te podzakonskih akata kojima je omogućena transpozicija Europske direktive o građevnim proizvodima u hrvatski pravni sustav. Ovdje prvenstveno govorimo o novom Zakonu o prostornom uređenju i gradnji čijim je donošenjem u 2007. godini ujedno predviđeno i donošenje ovog posebnog zakona kojim će se urediti pitanje građevnih proizvoda s tim da do njegova donošenja u primjeni ostanu odredbe Zakona o gradnji koji se odnose na građevne proizvode. Zakon koji je pred nama zamjenjuje navedene odredbe Zakona o gradnji te se njime sva pitanja u vezi građevnih proizvoda uređuje u potpunosti i na način kao i u državama članicama Ne treba posebno isticati koju će to ulogu imati za ujednačavanje uvjeta projektiranja i građenja u Hrvatskoj u odnosu na Europsku uniju, kao što i ne treba posebno isticati što za domaću industriju građevnih proizvoda i usluga vezanih uz to, znači uklanjanje tehničkih i administrativnih prepreka za plasman domaćih roba i usluga na tržište Europske unije. Naravno, pri tome je od posebne važnosti osigurati primjerena prijelazna razdoblja. Nadalje, za naglasiti je da potreba donošenja ovog zakona, a samim tim reguliranje i jasnog definiranja uvjeta za stavljanje na tržište distribuciju i uporabu građevinskih proizvoda proizlazi iz samog značenja građevinskih proizvoda i činjenica je da su njihova tehnička svojstva i uporabljivost važan preduvjet za ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu od njene mehaničke otpornosti i stabilnosti, sigurnosti u korištenju zaštite od buke, uštede energije i toplinske zaštite i U tom smislu za istaknuti je važnost donošenja podzakonskih akata, prvenstveno tehničkih propisa kojima se u skladu s načelima europskog usklađivanja tehničkog zakonodavstva razrađuju, odnosno određuju bitni zahtjevi za građevinu te tehnička svojstva koja moraju imati građevni proizvodi. Za donošenje i primjenu tehničkih propisa nužno je i donijeti hrvatske norme, prevesti euro kodove i tome slično. Dakle, riječ je o jednom složenom i skupom procesu koji uz angažman ministarstva uključuje i angažman hrvatskih gospodarstvenika. Zavod za norme Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu i slično, ali koji će u konačnici osigurati i rezultirati primjerenom sigurnosti i kvalitetom građevnih proizvoda te otvoriti zajedničko europsko tržište domaćoj industriji građevnih proizvoda. Dakako da ovaj zakon podržavamo. Hvala. Zahvaljujem. U ime kluba HSS-a, uvažena zastupnica Marijana Petir. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, zastupnice i zastupnici. Europska komisija je objavila posljednjih dana da usvajanjem zajedničkog tehničkog jezika želi ukloniti sve preostale regulatorne i tehničke prepreke koje još koče slobodan protok građevinskih proizvoda na zajedničkom tržištu Europske unije. U Bruxellesu su stoga odlučili zamijeniti direktivu o građevinskim proizvodima novom regulativom kako bi se uvela nova tehnička terminologija nužna za izražavanje izvedbenih karakteristika svih tih proizvoda. Novi jezik većim dijelom čine usklađeni standardi i europske tehničke ocjene koje će zamijeniti odgovarajuće tehničke specifikacije iz pojedinih članica Europske unije i osigurati veću transparentnost tržišta za korisnike poput dizajnera i graditelja. Tako će arhitekti lakše pronaći pouzdane informacije o karakteristikama proizvoda koje namjeravaju upotrijebiti, što znači da će moći preuzeti odgovornost za sigurnost građevinskih projekata u skladu sa odgovarajućim propisima pojedinih zemalja. Građevinski sektor proizvodi 15% ukupne nove vrijednosti u industrijskoj proizvodnji Europske unije, dok njegov udio u trgovini unutar Europske unije iznosi samo 5%, što znači da je manje otvoren za trgovinu do ostalih industrijskih sektora. Građevinski proizvodi obuhvaćaju više od 40 kategorija poput vrata proizvoda za termalnu izolaciju, cementa, proizvoda za krov i opeka. Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke podržati će Zakon o građevnim proizvodima jer ovaj zakon uređuje tehnička svojstva, ocjenjivanje sukladnosti, dokazivanje uporabljivosti građevnih proizvoda kao uvjeta za njihovo stavljanje na tržište, distribuciju i uporabu u mjeri potrebnoj za ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu određenih Zakonom o prostornom prostornom uređenju i gradnji, tehničkim propisima i usklađenim europskim specifikacijama. Nadalje, ovaj zakon određuje jasno koje su to osobe koje izdaju isprave o sukladnosti te koje su to radnje koje prethode izdavanje isprave o sukladnosti. Nadzor nad provedbom zakona u smislu upravnog i inspekcijskog nadzora vršiti će Državni inspektorat i građevinska inspekcija, a kaznenim odredbama uređeni su prekršaji ovlaštenih pravnih i drugih osoba, proizvođača, uvoznika i distributera građevnog proizvoda. Donošenje Zakona o građevnim proizvodima sva pitanja u vezi s građevnim proizvoda biti će uređena u potpunosti i na način kao i u državama članicama Europske unije, pa će tako danom pristupanja u Europsku uniju sve bezbolno proći za naše naše građevinare i stog razloga što će već tada naša zakonska regulativa biti u potpunosti usklađena sa njihovom. Ono što je možda zanimljivo reći i što često možemo pratiti u javnosti posebno u nekim siromašnim zemljama gdje se upravo loša izvedba gradnje i loš materijal dovodi u vezu sa stradavanjima ljudi kada se događa neka elementarna nepogoda posebno i činjenica da potresi otkrivaju pogubnost zanemarivanja građevinskih propisa i brze profiterske gradnje, a mnogi se u Hrvatskoj pitaju kolika je sigurnost objekata u kojima stanuju i tko to ustvari provjerava. Iako naravno ne postoji neka posebna jamstva, građani u Hrvatskoj mogu biti sigurni u izvedbu stambene zgrade na temelju ishođene građevinske dozvole i uz uvjet naravno da se graditelj pridržavao odredbi u toj ispravi. ishodi se između ostalog na osnovi glavnog projekta koji u sebi sadrži geotehnički elaborat. Pri tome posebnu pažnju treba obratiti na kvalitetu statičkog proračuna za što svojim potpisom odgovornost preuzima izvođač glavnog projekta. Zanimljivo je primjerice reći da u gradu Splitu koji je utemeljen prije 1700 godina nije se dogodio ni jedan ozbiljniji potres što treba naravno zahvaliti naslagama lapora, pješčenjaka, breča koje sezmološki povoljno djeluju. Naravno poštivajući sve pravilnike o gradnji Split bi ugrozio tek potres jači od 8 stupnjeva Richterove ljestvice. U njegovom okruženju najveći potres dogodio se 1923. godine kod Šibenika za 7 stupnjeva i 1898. kod Trilja sa 6,6 stupnjeva po Nešto više Splićani su bili uplašeni nakon potresa 1962. godine sa epicentrom kod Biokova jačine 6,1 po Richteru koji je pričinio veća razaranja na Makarskom Ukratko ispada da Splićani nadalje mogu mirno spavati i zahvaliti rimskom caru Dioklecijanu koji je na tom mjestu sagradio palaču iz koje se razvio grad, dok je sa Dubrovnikom znatno drugačija situacija, odnosno puno lošija situacija i u svojoj povijesti Dubrovnik bilježi više od tisuću potresa. Kao najjači pamti se onaj 79. godine 9-10 stupnjeva po Merkaliju poslije kojeg se sve do Domovinskog rata provodila seizmička sanacija samog grada. materijala važno voditi da to budu prirodni materijali koji odgovaraju ambijentu i upravo na tom tragu su i oni koji su obnavljali građevine u gradu Dubrovniku, a najveći problem je bio sa starim zgradama, apelirali da se koriste novija iskustva koja su čak i jeftinija, a spomenička arhitektura ostaje sačuvana. No možemo reći da se građenje počesto tretira kao isključivo ekonomski proces, a zapravo je u prvom redu ekološki i socijalni i kulturni fenomen koji treba zadovoljiti ljudske potrebe i aspiracije. Od fundamentalnog je ekonomskog značaja da građevinska industrija promotorima građenja pruži bolju kvalitetu i naravno vrijednost za novac. Važniji od ovog ekonomskog aspekta te od zadataka balansiranja tržišne ekonomije i ekoloških, socijalnih i kulturnih vrijednosti jest poboljšanje kvalitete našeg izgrađenog okoliša za dobrobit svih građana i društva u cjelini. Stoga možemo reći da nam je danas potrebno kvalitetno građenje više nego ikad prije, a naravno da ga zahtjeva i naša zemlja u potpunosti, da to zahtjeva i ekonomska konkurentnost te svi ljudi koji žele živjeti zdravo i bezbrižno u svojim stanovima i kućama. U današnjem konzumentskom društvu sa proizvodima za jednokratnu upotrebu kojemu isti čas nedostaje gotovo svega, hitno trebamo dobru i održivu arhitekturu, bez nje svijet će imati sve više industrijaliziranih bezprostornih, anonimnih, predimenzioniranih, ružnih, dobro izgrađenih strahota poput onih što nas već sada u velikoj mjeri okružuju. Ono za što se mi svakako zalažemo u klubu HSS-a jest da se na tržištu građevinskih proizvoda promiču lokani materijali od kulturnog značaja što će svakako rezultirati raznolikošću i redukcijom ekoloških troškova. Također da se osiguraju isključivo kompetentne osobe koje izvršavaju poslove građenja od javnog interesa čak i tamo gdje tržište dizajnerskim uslugama nije u potpunosti regulirano i naravno zalažemo se da se osigura korišteni materijal koji će odgovarati principima održivosti, pažljivog raspolaganja resursima, moguće reciklaže i životnih ciklusa materijala. Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke podržati će Prijedlog zakona o građevnim proizvodima. Hvala lijepo. I u ime kluba HNS-a, uvaženi zastupnik Željko Vincelj. Izvolite. Sloboda kretanja robe, sloboda kretanja ljudi i usluga te sloboda kretanja kapitala temeljni su stupovi na kojima počiva Europska unija, a kojima se i Hrvatska mora prilagoditi. Reforma hrvatskog sustava gradnje kao sastavni dio europske slobode kretanja robe započela je prošle godine donošenjem Zakona o gradnji koji je stupio na snagu 1. listopada. Njime su stvorene osnove pokretanja uspostave sustava kontrole građevnih proizvoda sukladno europskoj direktivi za to područje. Zakon o gradnji je dao osnove uspostave sustava kontrole građevnih proizvoda, ali ne i sva potrebna pravila ponašanja na zajedničkom europskom tržištu. Sloboda kretanja robe u području graditeljstva primjenjuje se na građevne proizvode koji premda proizvedeni u jednoj od članica Europske unije moraju biti takvi da se mogu ugrađivati u drugoj članici. Naravno taj proces ne može biti bez problema jer se u toj drugoj državi primjenjuju i drugi zahtjevi koje građevine moraju ispunjavati, a postoje i razlike u znanju i vještinama osoba koje građevni materijal ugrađuju. Direktivom o građevnim proizvodima kojoj zemlje članice Europske unije rješavaju probleme iz područja građevnih proizvoda određuju se bitni zahtjevi za građevinu jednaki za sve države članice te uporabljivi građevni proizvodi kao proizvodi s takvim svojstvima koji osiguravaju da će građevina ispunjavati bitne zahtjeve, pri tome se pretpostavlja i ispravna ugradnja građevnog proizvoda. Ispunjavanje ovih odrednica osigurava da uporabljivi građevni proizvod u svim zemljama članicama na jednak način služi ispunjavanju bitnih zahtjeva. Prema europskoj direktivi za građevne proizvode 6 je bitnih područja gdje je potrebna usklađenost i posebna briga, mehanička otpornost i stabilnost, sigurnost u slučaju požara, higijena, zdravlje i okoliš, sigurnost u korištenju, zaštita od buke, ekonomičnost korištenja energije. Budući da su zemlje članice Europske unije postavljale zahtjeve koje moraju ispunjavati građevni proizvodi u skladu sa svojim građevnotehničkim zakonodavstvom one nemaju većih problema pri prihvaćanju takvih harmoniziranih proizvoda u svoje građevine. Za zemlje u tranziciji kakva je Republika Hrvatska problemi su dakako veći i oni ne završavaju ovim zakonom kojim u područje graditeljstva implementiramo europsku direktivu o građevnim proizvodima jer ta usklada podrazumijeva i niz podzakonskih akata i normi koje uređuju područje gradnje. Želimo vjerovati da Ministarstvo okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva shvaća veličinu i značaj problema, te da će u skladu s tim u čitav proces uključiti i one čiji poslovni rezultati i budućnost ovise o tome kako će sustav biti uređen i kojom brzinom će se mijenjati. To su proizvođači građevnih proizvoda i izvođači građevina, projektantske kuće, pravne osobe ovlaštene za provjeru kvalitete, odnosno sukladnosti građevnih proizvoda, te druga resorna ministarstva. Građevni proizvod se može pojaviti i koristiti na europskom tržištu samo ako je dokazana njegova uporabljivost te ako posjeduje odgovarajuće tehničke upute. Označavanjem građevnog proizvoda znakom sukladnosti proizvođač, zastupnik ili uvoznik građevnog proizvoda preuzima odgovornost da uz značajni proizvod ima deklarirana tehnička svojstva. Postupak ocjenjivanja sukladnosti podrazumijeva niz kontinuiranih radnji proizvođača. Početno ispitivanja tipa građevnog proizvoda, početni nadzor proizvodnog pogona, stalni nadzor, ocjenjivanje i potvrđivanje unutarnje kontrole proizvodnje, ispitivanje slučajnih uzoraka uzetih iz proizvodnje i skupine proizvoda pripremljenih za isporuku. Proizvođač je dužan uspostaviti sustav unutarnje kontrole proizvodnje sa svim potrebnim ispitivanjima po vrsti i učestalosti, dužan je objaviti svojstva proizvoda te uz proizvod izdati izjavu o sukladnosti i to pošto provedbom postupka ocjenjivanja sukladnosti bude utvrđeno da se proizvod može staviti u promet i koristiti za građenje. Problemi na koje najčešće nailazi proizvođač domaćeg tržišta jest nedostatak sustava unutarnje kontrole proizvodnje. Proizvođači s europskog tržišta imaju uspostavljene sustave unutarnje kontrole proizvodnje i tu su u komparativnoj prednosti u odnosu na nepripremljene domaće proizvođače. Da bi čitav sustav uspješno funkcionirao bitan element njegove provedbe je i pitanje nadzora i to na tri područja. Nadzor nad pravnim osobama ovlaštenima za poslove ocjenjivanja sukladnosti i izdavanje certifikata o sukladnosti koji provodi Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, nadzor tržišta koji provodi Državni inspektorat, nadzor na gradilištu koji provode građevinski inspektori. Za sve djelatnike iz sva tri područja nadzora potrebno je doškolovanje za taj rad. Posebna je tema nadzor ispravnog odabira građevnih proizvoda u okviru glavnog projekta građevine koji se mora provesti u tijeku postupka izdavanja građevinske dozvole. Proces edukacije ne smije zaobići sve uključene u taj postupak. Dakle, disperzija odgovornosti sudionika u procesu ujednačenih europskih standarda građevnih proizvoda je široka, posebno velika na organima vlasti koji trebaju adekvatno urediti nacionalno građevno tehničke propise temeljene na šest bitnih zahtjeva prema europskoj direktivi, stručno osposobiti odgovorne osobe za izdavanje građevinskih dozvola, stručno osposobiti građevinsku inspekciju za nadzore na gradilištima i stručno osposobiti državni inspektorat za stalan nadzor tržišta. Tržište građevnih proizvoda neće biti adekvatno uređeno ako i projektanti neće određivati primjenu uporabljivih proizvoda označenih oznakom sukladnosti. Naravno, odgovornost je, ali prije svega poslovna nužnost i interes jer će u suprotnom propasti na tržištu i proizvođača građevnih proizvoda da tržište opskrbljuju sa proizvodima sa znakom sukladnosti. Odgovornost je naposljetku i na izvođačima da i ugrađuju baš one proizvode koji su projektirani za određenu namjenu na tržištu. i zahtjevnom procesu koji zahtijeva mobilizaciju velikog broja institucija i osoba koje su na bilo koji način profesionalno povezani s graditeljstvom. Svi oni taj posao rade u interesu nas potrošača koji bismo trebali imati na korištenje građevine sa ugrađenim čvrstim, sigurnim, neškodljivim i ekonomičnim građevnim proizvodom. U vjeri da će naše prihvaćanje ovog zakona doprinijeti brzoj prilagodbi Hrvatske i brzoj koristi građanima od ovog procesa klub Hrvatske narodne stranke će podržati donošenje Zakona o građevnim proizvodima. Zahvaljujem. I pojedinačnoj raspravi, uvaženi zastupnik Miroslav Škoro. Izvolite. **Škoro, Miroslav (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Nezahvalno je diskutirati nakon činjenice da su se predstavnici svih klubova već izjasnili o tome da će prihvatiti i podržati ovaj zakon, pa bez obzira na to samo nekoliko riječi. Ovu problematiku kojom ćemo mi uskladiti svoje zakonodavstvo sa europskim tekovinama Vijeće Europe reguliralo je direktivom od 21. prosinca 1988. godine i njome se građevni proizvod definira kao bilo koja stvar koja je neovisna o načinu proizvodnje i stupnju prerade namijenjena za trajnu ugradnju u građenju. Cilj je bio da se u području građevinarske industrije dodatno standardiziraju i poboljšaju napori u zaštiti sigurnosti ljudi i domaćih životinja i vlasništva, tako da uređeni građevinski proizvodi ne poboljšavaju samo sigurnost građevine, nego da doprinose i zaštiti zdravlja, trajnosti objekta, energetske učinkovitosti, zaštiti okoliša, ekonomskim i svim drugim vidovima javnog interesa. Donošenjem Zakona o građevnim proizvodima sva pitanja u vezi građevnih proizvoda bit će uređena u potpunosti na način kao i u državama članicama Europske unije. Time će se u trenutku pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji bez donošenja novih propisa ili izmjene dopuna postojećih osigurati potpuna sloboda kretanja po zajedničkim europskim tržištima građevnih proizvoda proizvedenih po usklađenim europskim specifikacijama i pružanje određenih usluga s tim u svezi. Pitanja pak vezana uz građevne proizvode koji se ne proizvode prema usklađenim europskim klasifikacijama i dalje će kao i u državama članicama biti predmet nacionalnog uređenja i moći će se kretati po domaćem, zajedničkom europskom tržištu i stranim tržištima pod uvjetima kakvi su i danas. Eto, ja ću također kao i svi klubovi podržati donošenje zakona. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Želi li predstavnik predlagatelja uzeti riječ? Da. Uvaženi Davor Mrduljaš, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Izvolite. bi vam se na diskusiji i raspravi oko ovoga zakona. Kratko bi se samo osvrnuo na neke određene primjedbe. Nije točno da ovaj zakon ne uređuje pitanje postupanja građevinske inspekcije, on ga uređuje, zapravo ona je već uređena kada je u pitanju građevinski proizvoda kroz Zakon o prostornom o prostornom uređenju u gradnji i djelu koji se odnosni na gradnju građevina i nadzor građevinske inspekcije. Ovim zakonom smo samo uredili onaj dio postupanja državnog inspektorata kada se proizvod stavlja na tržište i njegova distribucija, a zakon ima upućujuću normu koja upućuje na zakon o gradnji kada se govori o ugradnji građevinskih proizvoda. Tako treba taj zakon i gledat kao cjelina sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji. gradnji. Vezano za školovanje znanja naših ljudi, tu neće biti problema. Postoje već odavno 2002., treće kada smo propisali obvezu stručnog usavršavanja ljudi prolaze tečajeve ovlaštenih ustanova ovlaštenih ustanova i institucija koje provode ta stručna usavršavanja, vezano za to Pravilnikom o stručnim ispitima za obavljanje poslova u graditeljstvu, postoji poseban stručni ispit i dobiva se uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad za rad na poslovima ocjenjivanja sukladnosti i vezano uz građevinske proizvod. Znači pored posla projektiranja, građenja, stručnog nadzora, ljudi koji su zainteresirani koji žele raditi na kvaliteti građevnih proizvoda dužni su i polagati stručni ispit o tome dobivaju uvjerenje i time određenu garanciju da te poslove mogu obavljati. Mi smo i većim dijelom pripremljeni, dosta pravnih osoba u Hrvatskoj je već prema ranijem zakonu dobilo ovlaštenja da provodi ispitivanje građevinskih proizvoda, doneseni su i određeni broj tehničkih propisa. Ovdje je bilo govora i određenih primjedbi na Zakon o prostornom uređenju i gradnji koji je prihvaćen lani i koji je lani stupio na snagu. Ja sad ne bih o tome, međutim samo bi o jednoj činjenici. Govori se da je on neprimjenjiv. Nije točno. Mi i kroz upravne nadzore od kada je decentralizirano izdavanje dozvola i kroz davanje mišljenja i uputa ministarstva koja su sva na Web-u ministarstva, prema tome svakom kome nije jasno, sve ono što mu nije jasno može naći na Web stranici ministarstva. Ministarstvo je sada napravilo i obrasce za određene akte kao što je rješenje o uvjetima građenja, lokacijska dozvola i slično, da svima bude jednostavnije, lakše. Održalo je savjetovanje i seminare, ali ovdje se stalno priča o tome kako se ne može dobiti dozvola zato što trebaju biti put širok 9 metara. To u zakonu nigdje ne piše. U zakonu samo piše da se može graditi na uređenoj građevnoj čestici, za što smo se svi i čitav ovaj niz godina zalagali, pa sada kada smo dobili kao i sva Europa uređenu građevnu česticu, onda nam ne odgovara i da mora postojati pristup na prometnu površinu. Širina pristupa ceste na prometnu površinu nije predmet zakona, nego prostornog plana. Prema tome, svaki grad sebi određuje kolika ta cesta mora biti široka i nigdje u zakonu nema brojke 9 metara. Ako mi je netko nađe, ja ga vodim na večeru. U zakonu ga stvarno nema. Prema tome, ima postoje prostorni planovi općina i gradova, druga je stvar što su neki gradovi stvarno napisali nebuloze, ali to je stvar njihovog prostornog plana. Pa imate recimo da je Grad Zagreb predvidio neke ulice širine 9 metara, a tu već postoje zgrade i ne znam kada će biti ikada široke 9 metara. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Uvaženi državni tajniče, to nije tema. … Prijedlog zakona o građevnim proizvodima. Izvolite se držati teme. Hvala. **Mrduljaš, Davor** I prema tome u tome dijelu nema problema mi smo dali i uputu. Evo da skratim i da završim, znam da nije tema. Ispričavam se. Rekao sam odmah u uvodu da nije tema, ali s obzirom na neke neistine koje su proizašle iz određenih diskusija trebalo je na to upozoriti. Na ovaj prijedlog zakona, amandmane je dao Odbor za zakonodavstvo koji su čisto nomotehničkog karaktera i mi ih u cijelosti na sve ove članke za koje je odbor dao amandmane, sve amandmane prihvaćamo. Evo, hvala lijepa i nadam se da ćemo ovim zakonom napraviti još jedan korak više i bliže Europskoj Zahvaljujem. Zaključujem raspravu i glasovat ćemo kada se za to steknu uvjeti, a to bu najvjerojatnije u utorak. Time smo završili točku 4.